Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu i lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Želimir Janjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da vam kratko kažem o ovome prijedlogu zakona, zakonu koji namjeravamo provesti u dva čitanja. Dakle mi smo u ovih proteklih nekoliko godina donijeli sve potrebne zakone, počevši od Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o strukovnom obrazovanju i Zakona o obrazovanju odraslih, naravno osnivajući i potrebne stručne ustanove, i jednu i drugu i treću agenciju, a onda i nacionalni centar. Jedini dio sustava koji je ostao, a da u cijelosti nije pokriven posebnim zakonom jeste Zakon o umjetničkom obrazovanju. Mi smo do sada imali zapravo samo pravilnik o odgoju, o umjetničkom obrazovanju u osnovnoj školi, i taj pravilnik je iz '93. godine i zapravo po njemu po njemu se odvijalo obrazovanje u našim umjetničkim školama. Stoga je dosta nedorečenosti u ovomu sustavu i dosta je teško postupati i samim inspektorima kada dolaze u nadzor u naše škole. Naravno da se tamo postupa onako kako struka kaže i da tu nema nikakvih odstupanja, ali to ipak treba negdje biti normirano i stoga ovim zapravo završavamo taj normativni okvir koji pokriva sve dijelove ovoga dijela dijela sustava odgoja i obrazovanja od predškolskog odgoja do završno sa srednjoškolskim obrazovanjem. Sadašnje stanje kaže otprilike sljedeće da imamo 90 osnovnih i srednjih glazbenih škola i imamo 12 škola koje imaju programe likovne umjetnosti i dizajna. Ukupan broj učenika u našim glazbenim školama i osnovnim i srednjim je 19 tisuća i 789, a tisuću 687 je u likovnim i školama za dizajn. Dakle popriličan broj učenika. Spomenut ću i to da u osnovnim školama imamo negdje oko 17 tisuća učenika, a u srednjim školama nešto preko 2 tisuće učenika, učenika, razlog je u tomu što osnovno glazbeno obrazovanje recimo traje 6 godina, što tamo imamo i pripremni stupanj koji traje dvije godine, a u srednjim školama je u trajanju od 4 godine i stoga je ta populacija znatno manja. No pri izradi ovoga zakona koji priznajem da smo poprilično dugo radili nešto više od godinu dana, sudjelovali su naravno stručnjaci, i evo došli su do ovoga uratka, pa vas na početku odmah želim zamoliti da svi koji ćete sudjelovati u raspravi da iznesete svoje prijedloge i primjedbe, otvoreni smo za sve, naša je namjera napraviti dobar zakon, i da time kažemo da smo završili u ovome mandatu posao normiranja čitavoga sustava od predškolskoga do srednjoškolskoga obrazovanja. Ovim zakonom smo definirali sve uvjete za upis učenika, dakle želimo zapravo dosadašnjim nastavnim planom i programima, a budućim kurikulumima da to bude jednako za sve učenike, i ovdje govorimo zapravo o dva dijela takvoga kurikuluma, jedan dio bi bio jezgrovni, a drugi bi bio diferencirani u ovaj jezgrovni, dakle učenik će sam izabrati za koji će se predmet, za koji će se instrument opredijeliti, ali će uz to imati i i teoriju, odnosno imat će solfeggio, a u onome diferenciranome dijelu ono što mu škola može ponuditi, i moram odmah reći da ćemo tu voditi računa posebice o nastavnome planu, radi toga što u ovome trenutku imamo to poprilično ambiciozno postavljeno, pa recimo u srednjim školama imamo čak 18 sati tjedno opterećenje za takve učenike koji pohađaju ovu nastavu, osim ove svoje izvorne škole, recimo u gimnaziji ima 32 ili možda 34 sata i kad dodate ovih 18 to je preko 50 sati. Naravno da je to stvar njegovoga izbora, ali u svakom slučaju, ovaj broj sati u nastavnome planu ćemo nastojati smanjiti upravo u onome diferenciranome dijelu i mislimo da da ćemo time pomoći i učenicima s jedne strane, a s druge strane i čitavome sustavu jer treba sve stručno pokriti, a stručnjaka u ovome području nemamo baš toliko koliko nam je potrebno. Nadalje postoje i neka ograničenja u prekovremenom radu, za razliku od prijašnjih vremena, pa smo onda u situaciji da nastavnici koji predaju djeci, posebice u dislociranim odjelima da jedan dio rade gratis jer žele djeci dati ono što djeca traže, a s druge strane toliki broj honorarnih sati im se jednostavno platiti ne može po zakonu. osim toga definirana je ovdje i dobna granica za upis učenika, ali rekao bih poprilično fleksibilno, znači mi kada govorimo o upisu u osnovnu glazbenu školu govorimo o dobi u pravilu od 7 godina, pa to ide tamo sve do 24 godine, odnosno 22 godine kada govorimo o glazbeniku, pjevaču, odnosno glazbenici, pjevačici, to su jednostavno godine kada, koje moraju biti tako postavljene zbog mutiranja glasa, i zbog brojnih drugih razloga i to tako struka kaže, i toga se zapravo držimo. Međutim primijetili ste vjerojatno u članku koji to definira od, u 9 točaka, da u 9. točki kažemo da se može prihvatiti zapravo i iznimka, ali o tomu će stručna tijela škola u okviru prijemnoga ispita propitivati polaznike …/Govornik se ne razumije./… oni prijemni ispit naravno moraju imati darovitosti drugačije se ne mogu ispitati, i nema nekakve bojazni da će sada netko to isprofanirati i da će se pojaviti netko tko doista ne zaslužuje. Ali time zapravo otvaramo mogućnost nekomu tko ko zna iz kojih razloga nije mogao biti uključen dotada u redoviti sustav ove vrste umjetničkoga obrazovanja. Naravno, ovdje smo definirali i trajanje obrazovanja. Osnovno obrazovanje je 6 godina, srednje obrazovanje je 4 godine, govorim o glazbenim školama, ali kada govorim o plesnim školama onda je to 4-4 i dobna granica je nešto malo kasnije, znači u osnovnoj školi. I zapravo to na neki način ublažavamo time da postoji tzv. pripremni stupanj kada je riječ o plesnim školama 1 godina, odnosno glazbenim školama 2 godine. Naime, moguće je da neko dijete koje je darovito i koje se nalazi u takvom jednom programu da tko zna iz kojih razloga da li dal stanuje u nekom ruralnome dijelu, iz razloga nemogućnosti plaćanja troškova prijevoza itd. nije moglo biti uključeno onda otvaramo tu mogućnost da u ovom pripremnom dijelu svlada onaj dio koji je potreban da bi upisao recimo srednju glazbenu školu i mislimo da je to korektno radi toga što ga tamo u svakom slučaju čeka prijamni ispit i ako se radi o darovitome djetetu zašto ne bi realiziralo te svoje želje. Ovdje smo definirali i način financiranja i način osnivanja umjetničkih škola. Dakle, po uzoru na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dakle, što pripada državnome proračunu kao trošak, dakle plaće, svi doprinosi na plaće, sva prava iz kolektivnih ugovora itd., ali postoji jedan dio koji će pokrivati osnivač iz onoga decentraliziranoga dijela, ali postoji i jedan dio koji će pokrivati i sami korisnici, odnosno roditelji djece koji će uplaćivati određeni iznos. Ovdje nismo naveli, to je šaroliko, dakle ne znam od 150 kuna pa nadalje u zavisnosti o kojoj se školi radi, ali to ne bismo definirali zakonom nego zapravo svake godine ministar donosi odluku o upisu učenika i u toj odluci se onda utvrđuje zapravo nekakav najniži i moguće najviši iznos koji se može od samoga korisnika naplatiti. Dakle, željeli bismo da to bude stimulativno iako smo svjesni toga da je ovaj segment obrazovanja izrazito skup jer je nastava najčešće individualna i radi se zapravo o velikome broju angažiranih stručnjaka na ne tako veliki broj samih učenika. I na koncu dopustite samo da kažem, kada je riječ o kadrovima koje sam nekoliko puta dosada apostrofirao, da imamo određene stručnjake koji u RH zbog toga što nemamo svih akademija nemamo stručnjake svih profila koji bi mogli završiti najvišu moguću stručnu spremu i stoga dopuštamo da predavači mogu biti i oni koji su završili onu stručnu spremu koja je najviša u RH, a znamo da još uvijek nije dostatna. Prije svega to se odnosi na plesne škole, ali moram vam odmah reći da je prije 10-ak dana da su dva ministra kulture i obrazovanja potpisali jedan sporazum po kojem se prilazi izradi dva studijska studijska programa upravo u ovome plesnome dijelu. I računamo da će se prvi studenti već iduće 2012./2013. godine moći upisati na ove studije. Ali svakako će trebati određeni broj godina da se oni i školuju, da dobijemo prve stručnjake, a dotada bi bilo rješenje ovakvo. Ja vas još jedanput molim da u raspravi budete vrlo konkretni jer ćemo mi već sutra preuzeti fonograme i raditi na izradi konačnoga prijedloga zakona, a polazimo zapravo od jedne postavke da bismo svi trebali biti zainteresirani za to jer je na Svjetskoj konferenciji o umjetničkom odgoju 2006. godine postavljeno jedno zgodno pitanje – postoji li umjetnički odgoj zbog maloga broja darovitih za pojedina umjetnička područja ili zapravo zbog svih nas? da svi dijelimo isto mišljenje da to jeste zbog svih nas i da kultura zapravo nije luksuz niti je privatna stvar nego je zapravo pravo svakoga od nas i zbog toga ovaj segment obrazovanja želimo normativno urediti kako najbolje umijemo. Hvala vam najljepša. **Šeks,

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 47. sjednici održanoj 27. rujna ove godine raspravio je kao matično radno tijelo prijedlog ovoga zakona. Kako navodi predlagatelj glavna namjera prijedloga zakona je stvoriti zakonske pretpostavke za priznavanje umjetničkog obrazovanja kao jednako važnog sastavnog dijela odgojno-obrazovnog sustava RH. Prema predlagatelju implementacija Zakona o umjetničkom obrazovanju omogućit će izgradnju sustava umjetničkog obrazovanja na način da će se uz jednak pristup umjetničkom obrazovanju za sve unaprijediti intelektualni i stvaralački, estetski i socijalni razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima, a što će pridonijeti stjecanju odgovarajućih kompetencija i kvalifikacija. Prijedlogom Zakona prema vrsti nastavnog plana i programa, odnosno curiculluma definiraju se i umjetnički programi kao glazbeni, plesni, likovni, dramski i drugi. Također, određuje se trajanje umjetničkog obrazovanja kao osnovno plesno obrazovanje koje se izvodi u 4-godišnjem trajanju, osnovno glazbeno koje se izvodi u 6-godišnjem te srednje umjetničko obrazovanje u 4-godišnjem trajanju. Pripremno plesno obrazovanje za srednju školu izvodi se prema curicullumu, odnosno nastavnom planu i programu u jednogodišnjem trajanju dok se pripremno glazbeno obrazovanje za srednje škole izvodi prema curicullumu, odnosno nastavnom planu i programu u trajanju od 2 godine. Također, predlaže se uređivanje načina, uvjeta i postupaka upisa učenika za cijeli sustav umjetničkog obrazovanja od upisa u prvi razred Osnovne umjetničke škole do upisa u prvi razred srednje škole kao i propisivanje statusa učenika Umjetničke škole. Prijedlog zakona sadrži i odredbe o načinu financiranja umjetničkih škola i programa kao i odredbe o načinu, uvjetima i postupku osnivanja i početku rada Umjetničke škole što će pridonijeti izradi Mreže umjetničkih programa. U raspravi su članovi odbora izrazili zadovoljstvo što će se donošenje Zakona o umjetničkom obrazovanju postati dio zakonodavnog okvira RH s obzirom na njegovu neupitnu važnost u odgojno-obrazovnom sustavu RH. Pohvalnim ocjenjuju uvođenje reda u način financiranja umjetničkih škola. S ciljem donošenja što kvalitetnijeg zakona članovi odbora iznijeli su i nekoliko prijedloga. Članovi odbora predlažu tako da se ovlasti školskog odbora normirane člankom 7. prijedloga treba radije propisati nastavničkom ili učiteljskom vijeću koje bi prema mišljenju članova odbora bilo stručnije u konkretnom postupanju. Također sugerirali su predlagatelju da izrada umjetničkog kurikuluma treba biti izdignuta na višu razinu kako bi se ista predstavljala trend opće kulture. Raspravljajući o programima umjetničkih srednjih škola mišljenja su da bi trebala postojati dva različita programa pri čemu bi prvi bio namijenjen učenicima kojima će umjetnost biti profesija te će ovdje steći prvu kvalifikaciju i pripremu za nastavak obrazovanja dok bi druga vrsta programa omogućavala učenicima da svoju umjetničku sklonost razvijaju i nakon osnovne škole iako ne u profesionalnom smislu. Članovi Odbora predložili su predlagatelju da prilikom izrade konačnog Prijedloga zakona razmisle o zakonskoj klauzuli koju bi roditelje skrbnike umjetnički iznimno darovitih učenika slabijeg imovinskog stanja oslobodili od participacije u upisnini. Nakon ovako provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 za i 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru prihvaćanje prijedloga Zakona o umjetničkom obrazovanju. Hvala. Odbor za područnu i lokalnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pozdravljam državnog tajnika sa suradnicama, i odmah na početku želim reći da će Klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti ovaj Prijedlog zakona koji konačno uvodi reda u ovo područje. Bez obzira što je kao što je to istaknuo državni tajnik se umjetničko školstvo oslanjalo na zakone koji su na snazi a tiču se osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ono ipak nije reguliralo sve specifičnosti ove izuzetno važne djelatnosti. umjetničkog obrazovanja u cijelosti, tako da su mnoge škole i glazbene i plesne, umjetničke, likovne itd., imale velikih problema u svom funkcioniranju. Stoga ovaj hvale vrijedan potez ministarstva doista treba pozdraviti i poduprijeti jer će on konačno sve specifičnosti regulirati kroz ovaj zakon odnosno kroz podzakonske akte koji će uslijediti za sva umjetnička područja neminovno nakon ovog Zakona što će dugoročno riješiti probleme s kojima se susreću djelatnici umjetničkih škola. Dakle, kao što je rečeno ovdje u uvodnom obrazloženju mogli ste vidjeti da Hrvatska ima dugu tradiciju institucionalnog školstva, preko 100 godina, neki gradovi u Republici Hrvatskoj s ponosom to ističu ali ja bih rekao da je jako loše za Hrvatsku u cjelini da ima samo 90 škola. Glazbenih škola, u Hrvatskoj ima preko 530 jedinica lokalne samouprave. Dakle, najveća većina tih jedinica lokalne samouprave, dakle tih općina i gradova, nema umjetničku školu, nema glazbenu ili plesnu školu, tim više kada uzmete u obzir da dobar dio dio glazbenih umjetničkih škola se nalazi konkretno u gradu Zagrebu pa to još umanjite za jedno 10-tak škola koje se nalaze u gradu Zagrebu pa ćete onda vidjeti poraznu činjenicu da u republici Hrvatskoj imate svega 80-tak gradova i općina u kojima imate glazbenu ili plesno školstvo. To je porazna činjenica za Hrvatsko društvo. Naravno, ona je naslijeđena iz jednog razdoblja u kojem je glazbena i plesno školstvo bilo posve zapostavljeno i bačeno na margine. Ja se sjećam, ja sam počeo kao profesor u glazbenoj školi, umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, sredinom 80- tih godina i samo ću podsjetiti na jednu činjenicu. U to vrijeme su ravnatelji tih škola morali svaki mjesec pohoditi tzv. Sekretarijate za kulturu da bi izmolili svoje mjesečne plaće, da bi izmolili svoje mjesečne plaće, doslovno. I samo zamislite u kakvim uvjetima su ti ljudi radili, na svu sreću njihova ljubav prema umjetnosti ih je zadržala u tim institucijama, njihova ljubav prema umjetnosti je prenijela na mlade umjetnike, na mlade đake, prenijela im je ono što je bilo potrebno da bi ta crta umjetničkog obrazovanja u Hrvatskoj opstala. Na svu sreću evo dolaskom Hrvatske države mi smo uspjeli dosta toga izregulirati, postaviti na svoje mjesto uspjeli smo doći do konačne faze donošenja po prvi puta, donošenja Zakona o umjetničkom obrazovanju što je doista hvale vrijedan potez ministarstva i mi smo u Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu govorili o potrebi donošenja toga zakona i inicirali zapravo i s druge strane ja kao predsjednik Hrvatskog društva glazbenih plesnih pedagoga na čijem čelu sam već dugi niz godina se zahvaljujem ministarstvu, evo ovdje … u dvojnoj trojnoj ulozi, zahvaljujem ministarstvu na razumijevanju i sasvim sigurno da će ovaj Zakon pozdraviti sve institucije koje se bave umjetničkim obrazovanjem u Hrvatskoj. Zašto je umjetničko obrazovanje zapostavljeno bilo dugi niz desetljeća godina o tome bi trebalo svakako na drugim raspravama povesti računa, ali ono što ja želim reći da je značaj umjetničkog obrazovanja za društvo u cjelini od neprocjenjive važnosti. Kada je maloprije govorio kolega državni tajnik oko toga što se govorilo na ime konferencije o glazbi i umjetničkom obrazovanju, ja bih još dodao da je Vijeće Europe donijelo veliki niz dokumenata u kojem obvezuje na neki način države članice Vijeća Europe da omoguće bavljenje umjetnošću svakom djetetu. Da osiguraju da svako dijete koje prolazi kroz sustav obrazovanja da ima mogućnost umjetnošću, dakle ili da savlada neki instrument, ili da pjeva, ili da pleše, ili da se bavi likovnom umjetnošću itd. Dakle, to su brojni dokumenti Vijeća Europe koje na žalost mi u ovom trenutku sasvim sigurno ne možemo omogućiti svakom djetetu u Republici Hrvatskoj da se bavi umjetnošću zbog činjenice da nemamo organizirano školstvo u tim općinama i gradovima, ali to ne znači da se ne možemo potruditi u budućem razdoblju i tu vidim prije svega i odgovornost i županija i čelnika u županijama i onih koji su odgovorni za to područje obrazovanja da se na neki način podupre osnivanje ovih institucija tim više što te institucije ne zahtijevaju preveliko, jer jer osnovno umjetnička škola može nastati onog trenutka kada imate najmanje tri instrumenta, dakle tri profesora određenog instrumenta i jednog za predmet solfedža, vi već tada možete formirati osnovnoškolsku instituciju, Dakle, sa svega četvero, maksimalno petero zaposlenih vi možete imati jednu glazbenu instituciju koja će sasvim sigurno izmijeniti rekao bih ukupan krajolik u sredini u kojoj ona djeluje. Evo ja ću navesti samo jedan primjer nekih gradova koji imaju tradiciju glazbenih škola i bez koje bi bilo nezamislivo razgovarati o tim sredinama kao kulturnim sredinama, jer oslanjaju se isključivo na te institucije. jedan Imotski koji naravno ima i brojne druge kulturne aktivnosti, ali koji se izuzetno ponosi sa svojom glazbenom školom, čiji učenici na državnim natjecanjima osvajaju i prve nagrade, čiji orkestar, limena glazba se sastoji isključivo od učenika te glazbene škole koja prati sva protokolarna događanja u gradu Imotskom koji prati sve svečanosti, pa i one neugodne trenutke itd. dakle glazbom doista možemo obogatiti i oplemeniti svakodnevni život svakoga od nas. Da je tomu tako inicijative koje postoje u svijetu su izuzetno usmjerene upravo prema tome da se doista pokušavaju riješiti određeni društveni problemi kod adolescenata upravo putem umjetničkog obrazovanja. Jedan od najboljih primjera u svijetu je primjer iz Venezuele. U Venezueli je prije par godina pokrenut program projekat umjesto ulice, glazbeni instrument. U Venezueli na čijim ulicama djeca bila izložena drogi, nasilju, neodgojenom ponašanju itd., jednostavno su djecu doslovno pokupili s ulice i i dali im instrumente u ruke, dali su im glazbene instrumente. Danas iz te iste Venezuele pod vodstvom jednog mladog dirigenta Gustavo Dudamela imate jedan reprezentativni svjetski orkestar mladih umjetnika, kojeg broji umjetnici negdje oko 200-njak, dakle jedan veliki orkestar filharmonijski orkestar koji nastupa u najprestižnijim dvoranama cijelog svijeta, koji nastupa u Musicferainu u Beču, koji nastupa u koncertnoj dvorani Berlinske filharmonije, koji nastupa u najprestižnijim dvoranama Londona, New Yorka, Pariza, Rima itd. To su djeca koja su bila na ulici i koja su izvučena s ulice zahvaljujući glazbi. Dakle, koliko ta glazba može djelovati na svakog čovjeka, ja mislim da je jasno iz ovog primjera. Ali reći ću i jedan primjer koji je i znanstveno znanstveno potkrijepljen. Naime, svi znamo da je čovjek sastavljen najvećim dijelom i najvećim postotkom od vode. Nedavno je izašla jedna knjiga, vrlo zanimljiva jednog japanskog autora koja se zove "Istinska moć vode" koju preporučam toplo svima, koja govori o tome kako glazba djeluje na vodu. Taj autor knjige je proveo istraživanje koji je znanstveno dokazivo i tretirao je vodu različitim različitim skladbama, različitim autorima iz različitih razdoblja povijesti glazbe, pa tako i modernim skladbama. Među ostalim puštao je glazbu recimo Johana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Mozarta itd. Onog trena kada je zamrznuo tu vodu po jednoj metodi brzog zamrzavanja moglo se vidjeti da su kristali te vode tako pravilno oblikovani i tako nevjerojatne ljepote uvijek različiti, zavisno od glazbe i zavisno od skladbe koja koja se puštala u toj prostoriji u kojoj je bila ta voda. Istovremeno kada su pustili glazbu koja nije umjetnička glazba, koju možemo nazvati kakofonom kojom smo nažalost svakodnevno izloženi kroz razne medije, ta voda uopće nije uspjela formirati kristale, dakle uopće nije bilo mogućnosti da se formiraju kristali. E sada možete zamisliti kada glazba tako djeluje na vodu u kontroliranim uvjetima, možete zamisliti kako glazba djeluje svakodnevno na nas ljude koji smo emocionalna bića i koja vrlo direktno osjećamo utjecaj glazbe. Zato evo dao sam jedan mali primjerak koji jako dobro oslikava kako glazba može djelovati na ljude. Naravno ona može djelovati i negativno, naravno da može djelovati negativno. je jedan eksperiment koji je opisan u knjizi "Tajni život biljaka" gdje su biljke tretirane sa određenom vrstom glazbe. Kada im se puštala glazba Wolfganga Amadeusa Mozarta te biljke su rasle brže nego inače, isto također u kontroliranim uvjetima. Kada im se puštala neka glazba nekih skupina heavy metala te biljke su uginule. te biljke su uginule. Dakle, sasvim je jasno da svaka vrsta glazbe djeluje na nas, samo je pitanje kako djeluje, pitanje je što slušamo. Najčešće smo izloženo petparačkoj glazbi umjetnosti koja se prikazuje da je umjetnost, a s umjetnošću nema nikakve veze. To je ono najčešće i najčešće se govori o umjetnicima koji nisu umjetnici. Ali to je drugi problem. to je problem medija, to je problem društva u cjelini itd. Dakle, da ne bih dalje duljio oko ovoga, ja mislim da mi možemo dati jedan poticaj našem ministarstvu. Evo ja u ime kluba usuđujem se predložiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kao što imamo akciju "Sport za svako dijete" radi tjelesnog zdravlja, ja bih potaknuo ministarstvo da se pozabavi akcijom umjetnost, dakle glazba, ples, likovne umjetnosti i sve ostale umjetnosti za svako dijete radi mentalnog zdravlja hrvatskih građana, radi mentalnog zdravlja. Jer kada bi se ova glazba doista slušala onda ne bismo došli u situaciju da prije par minuta da se jedan od zastupnika sprda sa jednim instrumentom i vjerojatno sa strukom koja je vezana uz taj instrument. Ne bismo sasvim sigurno dolazili u takvu situaciju. I ne bismo dolazili u situaciju da doista ističemo da je ova vrsta obrazovanja bila na marginama društva i da se na neki način ne može zamisliti cjelokupno obrazovanje bez umjetničkog obrazovanja. u tom smislu ja vas naravno kolege iz ministarstva pozivam da zajednički pokušamo osmisliti jednu akciju koja bi doista bila na dobrobit naše mladeži, a sasvim sigurno i svih nas jer na ovaj način otvara se mogućnost i obrazovanja odraslih koji sigurno će biti zainteresirani za programe u umjetničkim školama jer puno je ljudi koji žele savladati određene instrumente, koji se žele baviti umjetnošću u cjelini. Još jedanput podržavam u ime kluba ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Evo vidite, neki dan je u Varšavi održan jedan skup "Glazba i politika" na kome su izvedene skladbe našeg predsjednika Ive Josipovića, vrlo zanimljiva glazba. Treba ju poslušati. Treba ju poslušati. I večeras će to biti jedan koncert, na jednom koncertu će biti u Lisinskom, a posebno je značajna tamburaška glazba. Pa u tom tonu onda u ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković.

Ali evo da ne bi ovo bilo sanjarenje šumanovo, obzirom da dolazim iz grada koji na svu sreću ima zasad samo Osnovnu glazbenu školu koja djeluje u sklopu Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", a cjelokupna ova djelatnost umjetničkog obrazovanja kako i stoji u ovom obrazloženju, obavljala se dosad u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi gdje je propisano da škola, dakle i osnovna i srednja može izvoditi umjetničko obrazovanje u skladu s ovim zakonom ako posebnim propisima nije drukčije određeno i odlučeno. Klub HDSSB-a će i predložiti, donošenje ovog Zakona o umjetničkom obrazovanju, ali isto tako i predložiti, obzirom da je tu državni tajnik, obzirom da sam ja i prije puta u Zagreb razgovarao sa Društvom pedagoga tehničke kulture Slavonije i Baranje, dakle ne samo Grada Đakova ili Osječko-baranjske županije, predložit da se jedan ovakav sličan zakon donese i o tehničkom odgoju obzirom da to prvenstveno traži i europski sustav školstva odnosno samo povećanje broja tih sati no vratit ću se ovdje na na umjetničko obrazovanje. Ne znam kako je utjecala glazba predsjednika Josipovića, ali evo ja ću podsjetiti samo da su to govorili i za Beatlese. Sad ostaje nam vidjeti u budućnosti da li će ta glazba doživjeti takav uspjeh kao što su to imali Lennon i McCartney koji također danas predstavljaju jednu vrstu klasike i vjerujem da biljke uz njih bolje uspijevaju. No govoreći prije svega o ovom zakonu ja želim u ime kluba istaknuti nekoliko primjedbi na sam zakon, a to je da osnivači tih umjetničkih škola osnovnih i srednjih mogu biti Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave, jedinica lokalne samouprave te druge pravne ili fizičke osobe. Smatram da bi ovdje u samim osnivačima trebali biti i sadašnji osnivači tih umjetničkih škola, a to su osnovne ili srednje škole koje u svom sastavu imaju glazbenu školu. Ne ulazeći u same pedagoške standarde, ali evo i kao gradonačelnik jednog grada koji je nebrojeno puta pomagao ne samo ovoj osnovnoj glazbenoj školi nego i cjelokupnom školstvu iako samo školstvo nije u nadležnosti Grada Đakova, posebnu pozornost i u ime kluba HDSSB-a ću obratiti na financiranje umjetničkih škola, bez obzira radilo se o glazbenim, plesnim, likovnim, nego dakle sve skupa umjetničkoj školi, umjetničkoj školi, posebno na ovu stranu 13, ovaj članak 23. stavak 3. u kojem stoji da se u proračunima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijalne troškove umjetničkih škola i to za materijalne i financijske rashode škola koje obuhvaćaju rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima, normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima, javnu djelatnost, naknadu za prijevoz na posao i s posla radnicima srednjoškolskih ustanova, poboljšanje uvjeta rada škole. Smatramo da se upravo ovaj dio kao i ove šire javne potrebe umjetničkom obrazovanju moraju riješiti upravo kroz decentralizirana sredstva i to kroz onih 33% koji idu iz poreza na dohodak, odnosno od tih 33% 21% za decentralizirane funkcije i onih 12% iz poreza na dohodak koji se odnose na fondove izravnanja. U ovom trenutku na snazi je u Republici Hrvatskoj porezni sustav koji predstavlja čistu centralizaciju jer od svih poreznih primanja primanja i svih poreza država ubire negdje oko 92%, 92% sredstava se slijeva u državni proračun, svega 8% ide prema svim jedinicama lokalne samouprave, prema svim općinama, prema svim gradovima i prema svim županijama, uključujući i Grad Zagreb i tih 8% bez obzira na dobru intenciju ovoga zakona nisu dovoljni da jedinice lokalne i regionalne samouprave preuzmu na sebe praktično financiranje, ali isto tako i funkcioniranje svih umjetničkih škola na području Republike Hrvatske. To je osnovna zamjerka HDSSB-a ovome zakonu, ali isto tako i zamjerka hrvatskoj Vladi koja evo četiri godine ili osam godina nije ništa učinila na pitanju decentralizacije, prije svega fiskalne decentralizacije Hrvatske nego je upravo povećavajući jedan dio poreza na dohodak koji ide prema jedinicama lokalne samouprave preuzela cjelokupni porez, porez koji je do tada pretežno išao gradu Zagrebu jer su sjedišta velikih tvrtki bila u gradu Zagrebu. Dakle, ono što da bi zaživjeli ovakvi zakoni, pa i zakon o umjetničkom obrazovanju neophodno je provesti decentralizaciju Hrvatske, fiskalnu decentralizaciju kako bi eventualno i u Đakovu postojalo i nekoliko profesora tamburice kako bi se tamo mogle oformiti iako ih sada ima desetak vrlo eminentnih tamburaških sastava i orkestara. Ali kako bi tamo mogle i u budućnosti funkcionirati neke nove „Slavonske lole“ ili „Dukati“ ili „Zvona“ ili ne znam da se netko ne naljuti, ali nema prijenosa pa me neće čuti. Džentlmeni su malo dalje, oni su iz Osijeka, nisu iz Đakova. To najbolje zna, nema Ronka sa dvjema požeškim festivalima. Zna vrlo dobro da u finalu bude od njih 16 dvanaest sastava iz Đakova. Dakle, namjera i mislim da to i Vlada Republike Hrvatske mora shvatiti da u ovom prvom koraku decentralizacije mora promijeniti taj odnos bar na 70, 30 evo ovaj put u korist države. Ali upravo sa ovih 30% i kroz porez na dohodak i porez na dobit, kroz porez na promet nekretnina upravo jedinice lokalne samouprave će moći obavljati i obnašati i preuzeti na sebe jednu odgovornost da skrbe o umjetničkim školama. Što se tiče samog samog sudjelovanja iznosa participacije za roditelje ovdje bez lažne demagogije i ovo što je Odbor za školstvo donio da samo roditelji, odnosno djeca sa slabijim imovnim stanjem trebaju biti oslobođena plaćanja te participacije smatram da treba donijeti odluku da je ta participacija treba biti sastavni dio odluke jedinice lokalne samouprave koja će ili preuzeti tu participaciju i plaćanje za svu djecu ili ili moj je prijedlog da to svakako nikako ne plaća ministarstvo. Jer bojim se da bi mogli proći kao i sa onim besplatnim prijevozom učenika za učenika srednjih škola. I na kraju evo, nadam se da je ovo jedan mali korak ka izgubljenoj zemlji koja se zvala hrvatska znanja. Državni tajni je bio tada državni tajnik, jedino se ministar promijenio. **Šeks, Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Vinković je u svom zauzimanju za umjetničko obrazovanje u Đakovu iznio niz netočnih niz netočnih navoda od kojih ću pokušati ispraviti nekoliko. Kolega Vinkoviću, ne mogu ispraviti da bi se mjerili Vladi Republike Hrvatske morate puno više znati o području o kojem govorite. Rekli ste, citiram: „Među osnivačima trebali bi biti i škole u čijem sastavu danas djeluju glazbena obrazovanja.“ Kolega Vinkoviću kao gradonačelnik morali biste znati da je i u osnovnim školama netko osnivač od onih koji je tu propisan. I drugo, kad govorite o decentraliziranim sredstvima, pa zar ne znate da se i sada dio potreba umjetničkih škola financira iz decentraliziranih sredstava koje dobiju gradovi, odnosno županije na koje su prenijete te funkcije.

Dobro. Ali nije vam to povreda Poslovnika. Ako zastupnik zastupnici ili obrnuto ako kaže da nešto ne zna dobro to nije omalovažavanje, To je tako, kao ocjena jedna, jedan vrijednosni sud. Ne mora se nitko vrijeđati kad mu se netko kaže da nešto slabije zna, manje zna ili da uopće ne zna. Ma da, **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinković ja ću na žalost isto morati krenuti o tome da ono što ste govorili o financiranju osnovnih, srednjih pa i ovih umjetničkih škola nije točno. Moram vam napomenuti, ukazati da i danas umjetničke škole, a dobro je da je ovaj Zakon to točno definirao. Poslije u svojoj raspravi reći ću vam zašto se financiraju isto tako iz decentraliziranih sredstava upravo preko jedinica lokalne samouprave ili područne, regionalne samouprave. Jer morate znati da svi ovi materijalni rashodi za škole osim plaća, onome što spada u naknade uz plaće se osiguravaju kroz decentralizirana sredstva. Pitajte to u vašim osnovnim, srednjim školama,

On priprema za Remetinec. Evo ovako, ja samo ja bih molio uvaženu zastupnicu da pročita i slažem se s njom da je do sad bio takav način financiranja i da su se gotovo gotovo 90% tih glazbenih škola ili umjetničkih škola financirala upravo iz ovih decentraliziranih sredstava. Prijedlogom ovog zakona i ako se ovo usvoji to više tako neće biti, nego će se plaće i naknade će se osigurati u državnom proračunu. Materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima, naknadu za prijevoz na posao i s posla radnicima škola, stručno osposobljavanje i usavršavanje, vanjsko vrednovanje, provođenje državne mature, licenciranje učitelja, nastavnika,

Zoran (HDSSB)** A Srbi vam spremaju. To je nova agresija na Hrvatsku.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinković, netočno ste rekli koliko sredstava završi u jedinicama lokalne samouprave. Ako pogledate državni proračun, onda ćete vidjeti da sva sredstva, sav prihod od poreza na dohodak na ovaj ili onaj način završi u jedinicama lokalne samouprave. Preko 300 jedinica lokalne samouprave se nalazi na području od posebne državne skrbi, i ako se sjetite 2003. ljeta, sve te jedinice lokalne samouprave su bile blokirane zbog povrata poreza na dohodak, od 2004. povrat poreza na dohodak ide iz državnog proračuna. Druga stvar, Fond za izravnanje koji osigurava jednak standard praktički za sve u Hrvatskoj što se tiče školstva daje mogućnost između ostalog za financiranje niza aktivnosti, a ovo vam je predloženo vjerojatno iz razloga da se neki ne bi sutra pravdali da ne idu sa primjenom ovog zakona zbog toga što nemaju osiguranih sredstava. Pa bolje je krenuti sa sredstvima iz ministarstva, a onda ih sutra decentralizirati. A ako već govorite o decentraliziranim sredstvima, onda treba govoriti o decentraliziranim pravima, trebate pogledati koliki vam je postotak naplate komunalne naknade i ostalih prihoda, onda ćete vidjeti gdje leži problem jedinica lokalne samouprave. Eto povreda Poslovnika, slab sam prema vama kolega, slab sam, ali nemojte samo, pod jednim uvjetom da ne spominjete kolegu Drmića i Remetinec, molim vas. **Vinković,

niti ulazim u to, ali znam vrlo dobro čemu može služiti komunalna naknada, čemu može služiti, ne može komunalna naknada financirati ovo, no na stranu toga. Da je bolja naplata komunalne naknade itd., onda bi jedinice lokalne samouprave, ali da ne ulazim u tu priču. Ja govorim da je činjenica stvarna, a govori se o decentralizaciji, ta činjenica 52% poreza na dohodak, to vi vrlo dobro znate jer ste i donijeli takvu odluku ide jedinici lokalne samouprave, da tu najbolje prolazi i dalje Zagreb, eventualno veliki gradovi, da 33% ide na decentralizirane funkcije 21 plus 12, i da 15% ide prema Eto ga, hvala. Dobro. …/Upadica se ne razumije./… Ljudi moji, to nije stvar financiranja, pustimo to sada. Pustimo to sada. nemojte, pa ne smijem toliko ja kršiti Poslovnik. Ne smijem toliko debelo kršiti Poslovnik. Iako je zadnja sjednica baš toliko debelo. razumije./… Ajde dobro, ajmo sada Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

obrazovanju. Klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona u prvom čitanju, i doista slažemo se sa dobrim dijelom navoda iz ocjene stanja koji se nalazi u obrazloženju ovog prijedloga zakona, kao i oko toga da je doista potrebno donijeti ovaj jedan specifičan zakon. Vezano uz to imamo s time samo jedan mali problem, nije velik ali ćemo ga svejedno spomenuti, naime vrijeme kada zapravo donosimo zakon. vi dobro znate a znaju to i ostale kolegice i kolege iz Odbora za obrazovanje ovdje iz Hrvatskog sabora, mi smo prije godinu i po dana, ako ne i više donijeli jednoglasno zaključak da je potrebno donijeti Zakon o umjetničkom obrazovanju, obrazovanju, nadali smo se da će to biti nešto i ranije, čak je i javna rasprava u ovom zakonu zaključena 16. travnja ove godine i doista ne vidimo nekakvog opravdanog razloga zašto se s ovim zakonom dolazi evo na posljednju sjednicu Sabora u ovom mandatu, tim više što se radi o zakonu koji po prvi put u Hrvatskoj uređuje jedno područje koje do sada nije bilo riješeno. U raspravu ću istaći neke konkretne primjedbe koje imamo mi iz SDP-a iz naprosto iz želje da, pogotovo i potrebe da se one usvoje do drugog čitanja, i izražavajući nadu da će ipak možda i u ovoj sjednici doći do tog drugog čitanja koje će prihvatiti sve konstruktivne i stručne primjedbe koje su bile iznesene u Druga načelna primjedba koju imamo i koju bismo voljeli da se usvoji do drugog čitanja je iako se zakon zove nominalno o umjetničkom obrazovanju, on kolegice i kolege, predstavnici ministarstva govori prvenstveno o plesnim i o glazbenim školama. Umjetničko obrazovanje je puno više od plesnih i glazbenih škola, u nekim područjima umjetnosti nemamo sada škole, što ne znači da ne treba stvarati uvjete kako bi ih imali, a neke škole primjerice ne znam klesarstvo koje je sada na Braču, koje se vodi kao obrtnička škola zaslužuje tu promjenu da tako kažem u umjetničku školu, dakle zakon negdje treba govoriti i o drugim vrstama umjetničkog obrazovanja, a ne se isključivo svesti o plesnim i o glazbenim školama, što je negdje u ovom zakonu i posve direktno navedeno da se odnosi isključivo na jedno i na drugo. Sada bih izrekla nekoliko konkretnih, mislim konkretne primjedbe po samim člancima, naprosto da u ovom dijelu usvajanja zakona na posljednjoj sjednici budemo i možda brži i operativniji. Članak 1. govori da javne ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja su umjetničke škole i druge javne ustanove. i nas zanima koje su to zapravo druge javne ustanove. Do sada su programi umjetničkih škola i umjetničke škole mogle biti u sklopu pučkih otvorenih učilišta. Prijelazne odredbe ovog zakona predviđaju da se one moraju ukinuti u roku od dvije godine. loš koncept, ali ako se one unutar pučkih otvorenih učilišta što je jedan plus da tako kažem na dostupnost umjetničkog obrazovanja ukidaju onda zakon treba govoriti o tome da je umjetničko obrazovanje samo u školama. Ako može biti u školama i u drugim javnim ustanovama onda pak tamo u prijelaznim odredbama ne smije stajati da se one ukidaju s pučkih otvorenih učilišta. Članak 5., gospodine državni tajniče, predstavnici ministarstva ponovno problemi terminološke naravi koji se bojim da su posljedica dubokog nerazumijevanja pojma curiculluma i toga što on zapravo u školstvu znači. U stavku 1. članka 5. govorite o nacionalnom okvirnom curicullumu. Nacionalni okvirni curicullum kao službeni dokument ne postoji niti može i smije postojati unutar sustava odgoja i obrazovanja kao dokument temeljem kojeg se planiraju i donose školski curicullumi. Ja vas molim da se držite definicije iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer tamo piše nešto ali posve drugo. Drugo, izjednačavanje curiculluma i nastavnog plana i programa je nešto što je struci posve neprihvatljivo. Kurikularno planiranje i planiranje temeljem plana nastavnog plana i programa su dva gotovo podjednako legitimna načina programiranja u obrazovanju, ali ne može biti i jedno i drugo. Ili je jedno ili je drugo. Vi to imate u svakom stavku članka 5-og. I doista vas molimo, upozoravamo i o tome govorimo nekoliko puta godišnje kod svakog zakona koji se tiče obrazovanja i moram priznati meni je već pomalo neugodno o tome upozoravati ministarstvo, ali to su naprosto greške koje se ne smiju događati. Dakle, doista terminološki raščistiti to i pojmove zvati pravim imenima što oni zaista i jesu. U stavku 9. članka 5. piše: “Srednjim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanje i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja.“ Apsolutno točno, apsolutno potrebno uz jedno malo ali – u plesnom obrazovanju u Hrvatskoj nemate vertikalu na tercijarnoj razini. I nije dovoljno u zakonu donijeti samo propis to je uvjet za nastavak obrazovanja nego ministarstvo treba učiniti mnogo više ne bili potaknulo ustanove iz područja visokog obrazovanja da se ta vertikala razvija i dalje. Članak 6. stavak 1. da vam opet sad ne objašnjavam sve ovo oko curiculluma o jezgrenim, diferenciranim, to ste spetljali, ali potpuno i ja se bojim kada bi neki studenti išli na ispit sa ovakvim definicijama ne bi ono položili onu bazičnu didaktiku, ali o tom potom. Kontradikcije u formulacijama, pojmovno potpuno nered. To doista sredite jer inače bez toga nećemo moći podržati zakon. To je doista abeceda. Članak 7. – to je ovaj primjer gdje govorite isključivo o glazbenim i plesnim školama. Što je s likovnim školama? Što je u perspektivi s nekakvim dramskim školama koje nemamo? Dakle, treba se odnositi ili na sve umjetničke škole ili radite onda posebno dramske, odnosno plesne i glazbene i ove neke druge. Mi smo u SDP-u mišljenja da možda da razmislite o tome da se dob upisa u školu ne ograničava na ovih recimo 7 godina. Istina vi ostavljate otvorenu mogućnost u 9-om stavku da se iznimno uz suglasnost školskog odbora iako mislim da je to prvenstveno bi trebala biti suglasnost nastavničkog i učiteljskog vijeća, a ne školskog odbora koji ima jednu drugu funkciju unutar škole da se može odobriti upis i mlađem djetetu itd. No međutim, ovaj dio umjetničkog obrazovanja mora biti podređen djetetu, njegovoj talentiranosti ili darovitosti kod neke druge djece i bit maksimalno fleksibilno postavljen i mi smo tu možda za malo jedan radikalniji da tako kažem pristup koji bi uvažavao doista da svatko unutar tog umjetničkog obrazovanja može postići maksimum onoga što želi ne razmišljajući previše o tome koliko ima godina života. stavak 1., stavak 3. pardon, ispričavam se, jednog temeljnog predmeta, nije predmeta nego programa. Dakle, očito se mislilo o programima, a ne o predmetima. Članak 15. – postupci i elementi vrednovanja učenika. Opet stavak 1. - vrednovanje ocjenjuje se u skladu s važećim curicullumom i nastavnim planom i programom. Ili je curicullum ili je plan i program. Ne može i jedno i drugo. Imamo sistemsko pitanje da tako kažem vezano uz članke 17., 18., 19., 20. i 21. Ovdje se u pravilu prepisuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbe vezane uz normu, stručna tijela škole, dokumentacije, pedagošku dokumentaciju, osnivanje škola. Članak 21. – da ima statut, što se statutom određuje. ovaj Zakon o umjetničkom obrazovanju je lex specialis u odnosu na ovaj o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ako potpuno prenosimo iz jednog zakona u drugi mislim to je doista nepotrebno. Ovaj zakon treba ići u specifičnosti koje se tamo u onom zakonu ne spominju jer poznavajući ja nas ili bolje rečeno prijedloge koji dolaze iz ministarstva u jednom zakonu će pisati jedno, a u drugom drugo, onda će ljudi imati problema na terenu koji zapravo zakon poštivati i što činiti. Dakle, razmislite o tome da se izbacite članke od 17. do 21., odnosno da ih u drugoj varijanti sažmete isključivo na stvari koje su specifične i razlikovne u umjetničkim školama u odnosu na ove opće osnovne i srednje škole. Slično uz jedan mali dodatak vrijedi i za članak 23. i odredbe o financiranju. Tu želim u ime SDP-a vrlo jasno reći, ukoliko je načelo umjetničkog obrazovanja da je ono jednako dostupno svima onda ne može participacija i financiranje roditelja biti uvjet za pohađanje osnovne ili srednje glazbene škole. Sredstva za financiranje javnih potreba u umjetničkom obrazovanju osiguravaju se pa je nekoliko alineja, predzadnja – participacijom roditelja, odnosno skrbnika. Naravno da je propisano da će ministar odrediti kolika je ta razina participacije, ali ako dijete može izabrati ići samo u osnovnu glazbenu školu ne u ovu opću ili srednju, obrnuto, naš Ustav koji govori o dostupnosti jednoga i drugoga i obvezatnosti na koncu konca ne može se vezivati uz novčanu participaciju roditelja. Takvo ponašanje u visokom obrazovanju nas je dovelo do cijelog nereda u sustavu visokog obrazovanja i do danas opet štrajkova studenata na fakultetima. Dakle, ako je participacija onda nije jednako dostupno svima jer oni koji novaca nemaju ne mogu ići u glazbenu školu, ako je načelo jednake dostupnosti svima onda participacije roditelja nema. Nema trećeg ili puta između. Usput budi rečeno članak 6. tog stavka 23. spominje članak 9. i stavak 3. koji govori o toj cijeni obrazovanja, odnosno participacije roditelja, a članak 9. ima samo dva stavka, treći ne postoji tako da ne možemo ni vidjeti na što se on zapravo na neki način odnosi. Ali, molimo vas da razmislite o tome i to će biti dosta važno negdje u našoj odluci u drugom čitanju oko ovog zakona je dakle priča jednake dostupnosti i njezine veze s participacijom. Ako roditelj plaća onda nije jednako dostupno svima i to naravno nije dobro. Članak 26. i stavak 3. već sam rekla o plesnim i glazbenim školama koje djeluju u okviru u okviru pučkih otvorenih učilišta to je nešto što doista trebate razjasniti i što doista trebate raščistiti. Ja se slažem što je gospodin Matušić govorio neka manja mjesta, za neke manje sredine

čak se prije opredijelili za ovu fleksibilniju varijantu na uštrb sadržaja i dostupnosti programa prema djeci i mladima nego na same formalne uvjete osnivanja umjetničkih škola. I na kraju samo gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, dvije napomene. Pedagoški standardi za osnovne i srednje školstvo opet govori isključivo o plesnim i glazbenim programima, ne govore o nikakvoj drugoj vrsti umjetničkih programa kao što u jednom svom dijelu pozivaju na posebne propise koji trebaju regulirati umjetničko obrazovanje a odnosi se na osnivanje školske ustanove koliko djece i odjela mora biti za školsku ustanovu, dakle, nama treba jedna nadopuna pedagoških standarda vezano uz umjetničke škole ili nekakvi posebno standardi vezano samo na umjetničke škole. Ovaj Zakon se odnosi isključivo na umjetničke škole, na plesne škole, glazbene škole, no međutim, mi iz SDP-a voljeli bismo na kraju reći da obrazovanje umjetnosti obrazovanje o glazbi, o kazalištu, obrazovanje o slikarstvu, o svim oblicima umjetnosti nije i ne smije biti elitističko i nije i ne smije biti svedeno isključivo na ove posebne umjetničke škole. Tragična je situacija da je danas s nama u osnovnim i srednjim školama te umjetnosti su svedene u satnici na jedan jedini sat tjedno. Mala djeca, 7, 8 godina a to je ono o čemu je kolega Matušić govorio gdje se stječe, to je jedna bazična umjetnička pismenost, ako ju tako možemo nazvati zapravo nemaju kada i gdje steći. Ova djeca koja će ići u umjetničke škole to su koja su se već istakla kao darovita ili talentirana ili imaju posebne nekakve sklonosti. Nama većina populacije ostaje potpuno mimo dosega umjetničkog umjetničkog obrazovanja i ako želimo učiniti dobro za umjetničko obrazovanje to je promijeniti satnicu ovih umjetnosti u osnovnim ali i u srednjim školama. Umjetničko obrazovanje na žalost, ponavljam, kod nas prečesto je elitističko ali ne smije biti. Zahvaljujem. Hvala. ipak pomiješala je neke stvari, naime, osnovno glazbeno školstvo ne može zamijeniti osnovnu školu. Dakle, tu se ne radi o jednakim kategorijama i jednostavno ne može se uspoređivati, zato je bitno to razlučiti. A što se tiče participacije ona u suštini nije nikakav uvjet za umjetničke škole, ona se odnosi isključivo na poboljšanje nastave, o tome ćemo kasnije govoriti, i zapravo za opremanje tih umjetničkih škola. U čemu su skupe umjetničke škole? Skupe su upravo u instrumentariju, jedan instrument, jedan glasovir za umjetničku školu ako hoćete vrhunski on košta 100 tisuća vrhunski on košta 100 tisuća eura ako želite najbolje za našu djecu, a imate škola gdje imate 50-tak nastavnika glasovira gdje svaki treba najmanje jedan takav instrument onda vam je jasno o kakvim se troškovima radi i obnavljanje tog instrumentarija to doista je skupo

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Ja ću biti znatno kraći od prethodnika jer mislim da su rečene važne stvari i ja ću podvući ono s čime se slažemo i neću se ponavljati. Klub HNS HSU podržat će ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju i krenuo bih možda o onoga što je kolega Matušić rekao u svom izlaganju. Ovim se zakonom konačno uvodi red u ovo područje, podvlačim riječ konačno. Naime, postavlja se kolegice i kolege pitanje, pitanje, vezano za ono što nismo čuli zašto se zakon koji se odnosi na preko 100 škola nije izradio ranije, zašto se Zakon koji se odnosi na 1000 i 1000 učenika nije donio ranije. Zašto se zakon za koga i čije primjenu nije potrebna ni jedna kuna dodatnih sredstava nije donio ranije. Ovaj Zakon ima samo devet stranica, od čega se slažem se potpuno dio teksta prepisuje iz drugih zakona. Dakle, ako to reduciramo onda smo na tri, četiri, pet stranica teksta. A čekali smo rujan 2011. Godine. Hrvatska je zemlja koja treba da živi od kulturnog turizma, od glazbe, od likovnih djelatnosti, od plesa i trebamo upravo poticati i ovo područje snažno poticati. MI to na žalost nismo bili u stanju niti prepoznati niti bilo što učiniti do danas. Ja ne znam koliko ljudi u ministarstvu prati područje umjetničkog obrazovanja, ne znam kako su ti ljudi obrazovani i koliko im se dozvoljava da se usavršavaju u svom području, ali čini mi se da ovo jeste neprihvatljivo. Zahvaljujem se kolegici Lugarić koja je vrlo korektno i precizno i opširno iznijela one najosnovnije prigovore koje imamo i mi na ovaj zakon posebno nas iznenađuje nepoznavanje razlike između kurikuluma, plana programa itd., što je ne znam što bih rekao, bolje da ništa ne kažem vezano uz to. Ali na žalost tako je kako. Mi se slažemo da je u ovom području bilo niz nedostataka, mislim da ste u ocjeni stanja to gospodine državni tajniče to korektno iznijeli i objektivno prikazali to stanje i jasno ste naveli što se želi ovim prijedlogom zakona mijenjati. Ja se nadam da ćemo ja ne znam da li ćete stići u dva, tri tjedna ponovno doći na ovu sjednicu Sabora s konačnim prijedlogom zakona, ja se nadam da je to moguće ali jako mi je žao da radimo na ovakav način da na zadnjoj sjednici, evo ovog 6. Saziva dolazimo sa ovakvim jednim značajnim zakonom, u najširem smislu značajnim zakonom i za učenike i za njihove roditelje za naše društvo, za naše gospodarstvo, za naš turizam prije svega, to je nešto s čime se uopće ne možemo složiti u našem klubu i žao nam je da tako radimo. Hvala lijepo.

Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću podržati zasigurno donošenje ovog zakona, jer sam i kao članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu kao i moji kolege u nekoliko navrata neću reći inzistirala, ali predlagala donošenje ovakvog zakona jer u čitavom nizu propisa koje je ova Vlada provela pa i u zadnjem donošenju kada smo donosili Zakon o strukovnom obrazovanju i kada smo govorili o onih 14 novih obrazovnih sektora, rekli smo da jedan pripada umjetnosti, ali da zasigurno ovo umjetničko obrazovanje je jedno specifično obrazovanje i da njega treba odvojiti zasebnim Žao mi je jedino što je kolegica Lugarić sada u ime klub iznosila zaista dobre prijedloge ali te prijedloge nije iznosila na matičnom odboru. Mi smo o nekim prijedlozima raspravljali na matičnom odboru, nažalost oporba nije došla na matični odbor pa nije ni čula odgovore vas kao predlagatelja iz ministarstva o nekim primjedbama koje smo i mi imali i koje smo ovdje utvrdili. Svakako da je ovo specifično obrazovanje, ono ima za cilj da učenicima s posebnim sposobnostima i sklonostima omogući stjecanje znanja i kod samog ovoga donošenja prijedloga to smo se usuglasili i na našem matičnom odboru, možda bi trebalo odvojiti odvojiti nastavne programe za one učenike koji misle to obrazovanje toliko daleko voditi da im to postane da im to postane nečim čime će se baviti u budućnosti i zaista one učenike koji jednostavno žele stvoriti jednu opću kulturu. Možda bi to bilo kod predlaganja kurikuluma kojeg za sada nemamo pa vjerujem da zato stalno spominjete riječ odnosno nastavni plan i program, što ste i objasnili na ovom odboru. Moram reći da smo upravo predložili i ja sam isto primijetila da kod onog dijela zakona u kojem govorite o upisnoj dobi, možda bi u onom članku članku 7. stavku 9. trebalo dati nadležnost stručnim tijelima škole, a to znači učiteljskom odnosno nastavnom vijeću da ono odlučuje tko još osim onih koji su navedeni po upisnoj dobi imaju pravo upisati umjetničku školu može to učiniti, jer smatramo da je to pitanje struke a ne školskog odbora, dakle odbora koji na neki način radi i upravlja školom, stručno vijeće. Neću ponavljati ono što je već rečeno zato ću maksimalno skratiti svoju raspravu, ali moram se osvrnuti na jedno posebno područje, a to je područje osnivanja škole odnosno financiranja škole, a reći ću vam i zašto. Dobro je da je to u ovom zakonu točno navedeno tko može biti osnivač škole i kakve su obveze osnivača škole u pogledu financiranja. Reći ću vam zašto. Iz prakse prije petnaestak godina osnivali smo Glazbenu školu u Novskoj. Vjerujte kao početnici radila sam tada u Županijskom uredu za društvene djelatnosti i nismo ni ministarstvo ni mi mogli u propisima postojećim tada znati tko će biti osnivač i tko će što financirati. Naime, počeli smo s osnovnim glazbenim obrazovanjem, ali smo ubrzo morali to pretvoriti u srednjoškolsko glazbeno obrazovanje jer se pojavio veliki broj učenika koji su putovali u Slavonski Brod koji su putovali i u Zagreb i u Sisak, jer je tada Sisak bila jedina glazbena škola, srednja škola na to obrazovanje. Otvaranjem osnovne glazbene škole kao zasebne glazbene škole stvorilo se uvjet da imamo i srednjoškolsko obrazovanje. I tu je onda bilo podijeljeno osnivač glazbene škole osnovne i onaj tko je potaknuo osnivanje bio je grad Novska, ovo je preuzela županija odnosno kroz decentralizirane funkcije funkcije je financiralo ministarstvo. Žao mi je što nema kolege Vinkovića da to objasnim zašto je dobro što ste ovdje točno naveli tko i što financira. Pitanje je osnivača. Isto je dobro što ovdje glazbenu školu mogu osnovati i RH i jedinice lokalne samouprave i uprave i neke treće fizičke pravne osobe isto je dobro što zadržavate, a to je na tragu onoga što je kolega Matušić govorio pa i kolegica Lugarić, pa i kolega Dorić da trebamo širiti uopće umjetničko obrazovanje i dostupno mora biti svima u RH. Ja ću govoriti o mojoj županiji i onome u Sunji i onome u NOvskoj i onome u Sisku i u manjim mjestima. A to je moguće ako uz osnovnu postojeću osnovnu školu, osnujete i neki razred osnovne škole. Zašto ću podržati ovo da pučka otvorena učilišta, oni me neće pozdraviti i vjerujem da će se buniti, zašto nije možda zaista dobra, a vi to vjerujem da ste na neki način kroz praksu uvidjeli da i pučka otvorena učilišta imaju u svom sastavu glazbene odjele ne školu, zato što se manje ljudi, zaista se ti ljudi koji rade u pučkim otvorenim učilištima koji imaju drugi interes manje se bave ovim glazbenim školama. Kvalitetnija vam je nastava i organizacija ako glazbena škola koja ima matično mjesto u jednom većem mjestu ima svoja izdvojena odjeljenja u manjim u manjim mjestima i to je da ćemo napokon regulirati. A regulirati ćemo i zbog financiranja. Tu ću se vratiti i na participaciju jer upravo participaciju su i to veliku dizala pučka otvorena učilišta. Oni su skupljali tu veliku, oni to zovu školarinom za glazbene i umjetničke škole. Evo, zasigurno treba podržati ovaj zakon. Mislim da je dobro, ne moramo se svi složiti s istim, je i ono što je regulirano temeljnim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi bude ipak prepisano ovdje. koji će morati provoditi upravnu kontrolu i stručnu kontrolu nad radom umjetničkih škola, znat će da se moraju prije svega vezati uz svoj zakon, a to je Zakon o umjetničkom obrazovanju. Jer ovdje je dolazilo zaista do nekih nelogičnosti i te nelogičnosti dovodile su često, drage kolegice i kolege, u praksi do velikih nereda. Zato zaista pozdravljam donošenje ovog zakona, uz one prijedloge što smo državni tajniče iznijeli u raspravi na odboru molim da se u drugom čitanju uvaže. Hvala. Tri replike. Prva poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kolegice Roksandić, u svakom slučaju podržat ću vaše izlaganje i naravno donošenje ovog zakona. Htjela sam naime reći da evo kaže se da su djeca dar Božji, a djeca koja imaju talent za umjetnost to su doista poseban dar Božji i samo roditelji koji imaju takvu djecu znaju što znači kad dijete ide u duplu školu voditi i na kraju je ta sreća kad čuješ kako dijete svira prekrasno instrument ili pjeva ili pleše, jednako tako i slika i glumi ili je redatelj. Ono što sam ja htjela jednako tako reći i podržati naime inicijativu mladih glazbenika, a to su glazbenici koji sviraju jazz glazbu. Mahom su to glazbenici koji diplomiraju na našoj akademiji ili će diplomirati. Nažalost jazz odjela kod nas na akademiji nema pa naša djeca odlaze izvan Hrvatske, plaćaju skupo plaćaju skupo konzervatorije. Ono što nas raduje neobično je to da su oni toliko talentirani pa onda im se i te cijene na neki način snižavaju, ali naravno žive negdje gdje se mora plaćati stan. Pa evo inicijativa i zamolba ako se u sklopu toga može na neki način potaknuti da glazbena akademija, muzička tu inicijativu i mladih podrži za osnivanje jazz odjela i da se naravno nova akademija čim prije završi jer će biti puno više mjesta. Hvala vam lijepa.

koje su vrlo razvijene i mogu vam reći izrazito dobro s velikim brojem polaznika, mladih ljudi koji sviraju jazz. Podržavam kolegice Sumrak i potičem sve nas, a prije svega ministarstvo da na neki način uputi i glazbenoj akademiji, Muzičkoj akademiji u Zagrebu otvaranje i ovog odjela. Mislim da je i to akademija koja jednom već mora, ja sam to u raspravi oko Zakona o visokom obrazovanju isticala, otvorit se prema nekim modernim tokovima obrazovanja, nekim novim odjelima. To je akademija koja još nema ni znanstveni studij, koja nema ni doktorski studij, a mislim da je krajnje vrijeme da jedna vrlo, vrlo poznata i dobra glazbena akademija u ovom dijelu Europe zasigurno otvori i jedne ove nove odjela i da ćemo mi to podržati.

osnovnim i srednjim glazbenim školama i zapravo činjenici da nakon osnovne škole jednostavno djeca koja žele nastaviti moraju ići u srednju školu, a to im nije jednostavno moguće zato što u svojim sredinama nemaju tu vertikalu školstva, a sve zbog činjenice da zapravo imamo vrlo mali broj i srednjih škola koje su u pravilu nalaze isključivo u centrima. županijskim centrima, sjedištima županija. U pravilu. U pravilu čak mislim da nisu možda čak ni u svakoj. To bi sad trebao provjerit, ali nisam 100% siguran. U svakom slučaju dijete koje u jednoj maloj općinici završi osnovnu glazbenu školu njemu ništa drugo ne preostaje nego da se preseli živjeti u neku drugu sredinu veću u kojoj postoji srednja glazbena škola što je naravno u tom uzrastu puno teže nego kasnije kad se odlučuju za visoke škole, nakon srednje škole, kad se osamostaljuju u životu. Puno je teže dakle nakon osnovne škole poći u neku veću sredinu, u neku drugu sredinu i radi tog motiva i zato imamo zapravo na neki način manji broj učenika u srednjoj školi, ne zbog interesa nego jednostavno zbog ove tehničke činjenice. I doista kad govorimo o umjetničkom obrazovanju onda treba imati uvijek na pameti vertikalu tog obrazovanja koje je potrebno uspostaviti i u tom smislu mislim da je potrebno razmišljati dugoročno i tamo gdje postoje uvjeti i otvarati i srednje umjetničke škole koje bi bile nastavak zapravo ovog djelovanja osnovnoškolskog koje je dosta široko u odnosu na srednje, ali koje treba nadopuniti sa tom vertikalom. Ivanka (HDZ)** Kolega Matušić, ja se zaista slažem s vama. Ja sam u svojoj raspravi htjela upravo naglasiti i bila mi je ideja naglasiti tu vertikalnu prohodnost, ali i poteškoće do kojih nailaze učenici u manjim mjestima gdje nema srednje glazbene škole. Slažem se s vama, govorila sam vrlo često o glazbenoj školi, no međutim postoji čitav niz drugih škola umjetničkih, prije svega plesna škola. Kolegica Lugarić je rekla postoji jedan problem u tim plesnim školama da nema nastavka obrazovanja i to je jedan veliki, poslije srednjeg vi dalje ne možete, ostajete na srednjem obrazovanju. barem onoga što smo saznali na Odboru za obrazovanje, državni tajnik je rekao, vjerujem da će on sada i u svom odgovoru svima nama reći da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo obrazovanja i znanosti isto tako potpisalo jedan Sporazum o Plesnoj akademiji koja će se financirati i provoditi zajedničkim snagama dva ministarstva da bismo upravo dobili taj jedan viši stupanj obrazovanja i da bi plesna umjetnost dobila mogućnost većeg stupnja obrazovanja, i onih koji će provoditi to obrazovanje povratno u srednjim odnosno osnovnim plesnim školama. Slažem se s vama, treba omogućiti a intencija ovog zakona jest da se omogući obrazovanje na svim razinama po vertikali. I gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić, replika. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Roksandić, potakli ste me na ovu repliku upravo iznoseći problem osnivanja srednjoškolskog, na razini srednjih škola umjetničkog obrazovanja u manjim sredinama. Kolegice Roksandić, ja mislim da bi vaš Sisak ni moj Slavonski Brod u našoj Hrvatskoj nisu manje sredine. Brod, grad Slavonski Brod je imao isti takav jedan problem. Osnovna glazbena škola sa više od 50 godina tradicije u kojoj su se školovali i izrazito daroviti mladi ljudi koji su umjetničko obrazovanje morali nastavljati u većim centrima, dakle u Zagrebu ili Osijeku su naprosto vapili i zahtijevali da se u Slavonskome Brodu napravi vertikala umjetničkog obrazovanja i da se osnovna glazbena škola transformira uz veliku pomoć i suradnju sa Ministarstvom obrazovanja, znanosti i športa Brodsko-posavska županija kao osnivač srednjih škola i grad Slavonski Brod koji ima osnivačka prava nad Osnovnom glazbenom školom su osnovali Glazbenu školu Slavonski Brod i na taj način omogućili i ovu vertikalu o kojoj je govorio kolega Matušić. Ali jednako tako i nabavku instrumenata koji su, nema kolege Vinkovića nabavljeni iz decentraliziranih sredstava. Naime, pomoć županije u osnivanju umjetničkog obrazovanja u srednjoj školi i na taj način stekli uvjete kolegice Roksandić da i ja podržim u ovome zakonu da osnovne škole koje su ipak imaju bolju i širu mrežu na području županija da one budu nositelji umjetničkih programa. Dakle, da ne osnivamo institucije, nego da tamo gdje ima prostora, gdje ima interesa omogućimo djeci i mladima umjetničko obrazovanje. I zbog toga je za svaku pohvalu i suradnja dva resorna ministarstva, Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja da zajednički financiraju i pomognu razvoj umjetničkog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Hvala, vrlo kratko. Pa kolegice Bilić Vardić niste me dobro razumjeli. govoreći nisam mislila da je ni Brod, ni Slavonski Brod, ni Sisak koji su vrlo slični gradovi male sredine. Ja sam spominjala jedan drugi manji grad, a to je Novska gdje su počeli učenici iz Broda ići jer tada još nije bilo glazbene škole u Brodu, pa sam rekla da je to dobra zaista dobar program, da je to dobro da i ostali gradovi osnivaju glazbene škole. Evo samo toliko, a Sisak ima jako dugotrajnu i dobru, izuzetno dobru glazbenu školu iz kojeg je mnoštvo vrlo dobrih i vrlo kvalitetnih glazbenika izniklo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. uključivanje djece, odnosno učenika u ovakve umjetničke procese razvija u svakom od njih, u svakom pojedincu razvija i smisao za stvaralaštvo i smisao za inicijativu. Isto tako potiče se i kognitivni razvoj. Tijekom samih nastupa koji su sastavni dio njihovog školovanja sigurno da se stvara i samopouzdanje, odnosno takva se djeca oslobađaju od treme i sigurno lakše kroče u život. Ja bih rekla zapravo da većina djece, pa skoro i sva sigurno posjeduje svatko po nekakav kreativni potencijal. Ovaj zakon o kojem mi danas govorimo odnosi se na više od 22 skoro tisuće učenika što nije malo i upravo i zbog toga podržavam ovaj zakon. Jer do sada kao što je već navedeno ova djelatnost se bazira na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, odnosno o pravilnicima koji su govorili i o normama i o uvjetima. Ali nisu bili definirani. Mnoge stvari nisu bile definirane. I uvjeti postupaka kod upisa, dobne granice niti nekakve mogućnosti prelaska. To nije bilo definirano. I upravo zbog toga još jedanput kažem da podržavam donošenje ovakvog zakona koji regulira umjetničko obrazovanje, odnosno koje propisuje posebnost umjetničkog obrazovanja kao dijela jedinstvenog sustava. Moja kolegica ispred SDP-a iznijela primjedbe po člancima. Ja ću se osvrnuti samo na par njih. Evo reći ću na članak 2. koji govori da je umjetničko obrazovanje dostupno svakom pod jednakim uvjetima itd. Međutim, rekla bih naravno da je prebivalište jest faktor ograničavanja. Jer kako smo čuli imamo svega nekoliko, oko 90 škola. Prema tome, šteta u ruralnim područjima i manjim sredinama nemamo. Prema tome, ipak je tu prebivalište jedan od ograničavajućih faktora. Zatim bih se osvrnula na članak 13. koji kaže stavak 1. u slučaju prekida školovanja učenik može nastaviti započeto obrazovanje u istom razredu najkasnije u sljedećoj školskoj godini. A stavak 2. kaže u nastavku obrazovanja odlučuje školski odbor škole u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje. Ne bih se složila s tim. Ovdje se radi o kompetenciji ipak stručnih tijela. Da li će to biti nastavno vijeće ili nešto, a ne školski odbor. I isto tako bih predložila da u slučaju prekida školovanja učenik, da ipak obzirom da su to paralelne škole uz osnovnoškolsko obrazovanje, da su to druga škola može biti nekakvih uvjeta da je to malo. Prema tome, predložila bih da to bude duže od sljedeće školske godine. Zatim bih se osvrnula na financiranje, članak 23. gdje se govori o participaciji roditelja, skrbnika, učenika. To je kao što smo čuli dosta šaroliko. Bilo je prijedloga da to bude da to bude bez plaćanja za određenu kategoriju djece. Ja bih ipak bila složila se s onima koji su predlagali da to lokalna samouprava odredi preko svojih mjera socijalnog itd. da zapravo ostavimo to njima, a inače postoji sada, ja mislim da drugo dijete plaća manje. Tako sam bar ja kao majka plaćala u glazbenoj školi drogom djetetu manji iznos. I isto tako točka 6. koja kaže, stavak 6., pardon. Školski odbor uz suglasnost osnivača donosi odluku o iznosu participacije roditelja itd., naravno tu se ne slažem jer školski odbor mislim da, ne znam da li je to kompetencija školskog odbora ili opet nekakve struke. Vratila bih se još na članak 7. članak 7. stavak 9. koji podržavam, koji govori zapravo cijeli članak o upisima, a članak 9. kaže se da iznimno na temelju pokazane iznimne darovitosti uz suglasnost školskog odbora, ali ne školskog odbora nego stručnog tijela, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred, itd., itd. Jer se sjećam kad sam i ja išla u glazbenu školu da je bila grupa odraslih, tada smo ih mi zvali grupa odraslih koji su danas isto tako vrsni glazbenici. Prema tome mislim da je ovo dobro, samo da tu kompetenciju, zapravo tu odluku se ipak treba dati stručnim. Evo ili imamo primjer naše gospođe Šeparović koja je znači kao odrasla osoba završila i akademiju. Znači mislim da tu dobna granica za glazbu mislim da ne bi trebala biti izražena. Sad bih se još samo kratko osvrnula na, kad smo slušali maloprije kolegu zastupnika Matušića mislim da, i pričao je o tome kako zapravo glazba djeluje na organizam, koja glazba, koja vrsta glazbe djeluje na organizam stvarajući kristale, odnosno strukturu, moram ovdje izreći da je skladnije i strukturiranije slušati danas govor gospodina kad govori o glazbi, znači nekad je dovoljno i govoriti o glazbi da bi zapravo osjetili to i sigurno da možemo stvarati na taj način kristale, a ne kad govori o politici nekada kako zna govoriti. Zašto to kažem? Pa evo i u svome govoru ste izgovorili zapravo da u prošlim vremenima, da je nekako ta glazbeno obrazovanje bilo na marginama. Ja moram reći primjer da sam išla mislim 60-ih ili 70-ih godina u glazbenu školu, i da je nas tada u razredu bio veći broj koji smo išli paralelno u dvije škole, nego …/Govornica se ne razumije./… kad su moja djeca išla u srednju školu. Prema tome mislim da nije to točno da je u prošlim vremenima to glazbeno obrazovanje bilo, odnosno umjetničko bilo negdje na marginama. Ali isto tako se slažem da je ovo dugo se radilo na tome i da je konačno se uvodi red u umjetničko obrazovanje, ostaje naravno sada kao što smo čuli problem kadra koji će se tijekom vremena razvijati i naravno osiguravanje sredstava jer umjetničke škole su vrlo skupe, naravno da je ovo vrlo važno područje obrazovanja i podržavam. Hvala lijepo.

dosta je korektna rasprava, ali moram reagirati na ovaj istup kolegice. A prvo kad sam govorio o marginama onda sam govorio o financiranju, govorio sam o financiranju, rekao sam da su ravnatelji umjetničkih škola tada molili svaki mjesec da bi dobili plaću. Molili. Dakle tih glazbenih škola koje su tada bile doista na marginama jel. Drago mi je da vam je bilo lijepo slušati kad sam govorio o glazbi, a da ne volite slušati kad govorim o politici, ali čujte to su naša politička opredjeljenja. Ali sad ste me povukli za jezik, zato što ću vam sada nešto reći što nisam imao namjeru. A kad ste već spomenuli prošla vremena, onda ću vam spomenuti jednu situaciju iz 70-ih godina kad sam ja išao u osnovnu, odnosno već sada u čini mi se prvi srednje u glazbenoj školi u Dubrovniku, u …/Govornik se ne razumije./… i imali smo jedan nastup u jednom gradu u susjedstvu Dubrovnika, da ne spominjem ime tog nesretnog grada. I tamo je na rasporedu koncerta koji su izvodila djeca glazbene škole iz Dubrovnika bila Haendelova "Aleluja" iz oratorija. Nakon toga nastupa svi sudionici tog koncerta, profesori iz škole i direktor su morali ići na komitet i opravdati se zašto se izvodila Haendelova "Aleluja" na koncertu, na tom koncertu u tom gradu. Tko je dopustio da se na rasporedu koncerta nađe Haendelova "Aleluja". I onda nešto govoriti o bivšem sustavu koji nije dopuštao da se najljepša djela umjetničke glazbe, najvrhunskija djela umjetničke glazbe misal u H-molu Johanna Sebastiana Bacha, ili Beethovenova misa, ili tako dalje, da se, dakle koji na neki način nije dopuštao da se ta djela čak izvode, čak do tih apsurdnosti je išao taj sustav, do takvih apsurda. Ako ne vjerujete imate žive kolege dolje u Dubrovniku koje jako dobro poznate, ja ću vam reći imena pa ih možete pitati što se dogodilo nakon toga koncerta, tko je sve morao ići na komitet obrazlagati zašto je na rasporedu bila Haendelova "Aleluja". Frano (HDZ)** Bila je zbog umjetničke vrijednosti djela, jer je to jedno od najvrhunskijih umjetničkih djela, Haendelova "Aleluja" je danas se sluša svako malo na nekom koncertu itd.

Aleluja. Završni osvrt, državni tajnik Želimir Janjić.

doista na tomu puno radili, pa ću odgovoriti i cijenjenom zastupniku Doriću na onu njegovu opservaciju zašto je to toliko trajalo. školske godine 1984., '85. nismo ukupno, govorit ću samo o glazbenim školama, radi toga što su ovi drugi segmenti slabije razvijeni bili prije, gotovo ih nikako nije bilo, a sada nešto ima i razvijamo i vertikalu. Dakle bilo je ukupno 2 tisuće 669 učenika u Republici Hrvatskoj '84., '85. školske godine. 15 godina kasnije '99, 2000. godine bilo je 13 tisuća i

taj broj učenika u našim, u ovome slučaju glazbenim školama, je usuđujem se reći poprilično rastao. I to je nešto čime se mi doista ponosimo. To nije slučajno, to nije slučajno. Ja ću vas podsjetiti, u ovih nekoliko godina mi smo uz pomoć osnivača osnovali nekoliko srednjih glazbenih škola gdje ih nije bilo. Pa kada je maloprije kolegica Suzana Bilić Vardić govorila o Brodsko-posavskoj županiji, ma naravno nisu imali srednje glazbene škole, bila je samo osnovna glazbena škola. I osnovana je, njihova djeca su išla i u Osijek i u Zagreb i u Požegu, ali evo prije 3 godina osnovana je i srednja glazbena škola. Sada ne moraju putovati i naravno da ćemo očekivati da će se veći broj učenika uključivati ne samo u srednju školu nego i u osnovne škole jer imaju gdje nastaviti. Ili kad govorimo o osnutku novih gdje smo vodili računa o toj vertikali pa jednako tako u Krapinsko-zagorskoj županiji nije bilo, sada imamo srednju glazbenu školu, jednu vrlo kvalitetnu srednju glazbenu školu i naravno da u toj županiji isto tako možemo očekivati da će se uključivati veći broj učenika koji su daroviti. Ali, nije bilo niti u onoj županiji iz koje ja dolazim, nije bilo ni u Vukovarsko-srijemskoj županiji pa smo prije nekih 5 godina osnovali srednju glazbenu školu u Vinkovcima. Nadam se da neće biti i jedina. I naša djeca su putovala u druge centre. Tako da kada govorimo o toj vertikali naravno da vodimo računa o tome onoliko koliko možemo i pokrivamo onaj dio koji nije bio pokriven. Sada hvala Bogu u čitavom prostoru RH imamo zadovoljavajuće pokrivenu tu vertikalu, osim visokog obrazovanja, ali evo sada smo počeli raditi zapravo i na tom dijelu. I znate, kada smo pripremali ovaj zakon pa mi smo između ostalih angažirali i dekana Muzičke akademije u Zagrebu koji to sve puno bolje od nas zna. A poštovani kolega Dorić je stavio primjedbu na to zašto to nije bilo prije, odnosno kojim kapacitetima mi raspolažemo. Pa ja ću iako ga nema vi ćete mu vjerojatno prenijeti, a ja kad ga vidim, mi u ministarstvu imamo jednoga jedinoga savjetnika za glazbene škole. Dakle, ne za glazbene nego za sve umjetničke škole, jednog jedinoga savjetnika. U Agenciji za odgoj i obrazovanje jednog jedinoga savjetnika za sve umjetničke škole. Nema više, ne možemo više niti zaposliti, takva je uredba, takav je ustroj. Stoga računamo na sve stručnjake koji su po našim ustanovama i hvala im najljepša s ove govornice što nam nesebično u ovomu svemu pomažu. A kada govorimo o tim poslovima pa naravno da bismo voljeli i prije ovaj normativni okvir zaokružiti i donijeti Zakon o umjetničkom obrazovanju, ali nismo htjeli nigdje prigovora da smo nešto napravili preko koljena i da nismo napravili onako kako je trebalo. Javna rasprava je podugo trajala, po svršetku koncem travnja mjeseca ove godine te javne rasprave naravno da smo morali dati svojim pravnicima da pravno uobliče onako kako najbolje umiju, a nakon toga provesti svu onu proceduru od GSV-a preko svih ministarstava koja trebaju dati svoja mišljenja, preko koordinacije Vlade RH i na Vladu, a vi ste to dobili na klupe, ustvari ne na klupe nego je objavljeno na web stranicama Vlada RH 21. srpnja ove godine tako da ste nadam se imali dovoljno vremena ovo sve skupa pogledati. A ako hoćete kada je riječ o tim poslovima koje

uz zakonsku regulativu, uz Zakon o strukovnom obrazovanju koji je donesen ovdje u redovitoj proceduri gdje ste dali puno dobrih prijedloga i nadam se da smo napravili dobar zakon, dakle donijeli smo taj zakon jednako tako u redovitoj proceduri Zakon o obrazovanju odraslih i evo došli smo do ovoga zakona. Ali, ne zaboravite da smo osnovali nekoliko stručnih ustanova koje su podrška čitavom sustavu obrazovanja, govorim o srednjem školstvu zasada, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje odraslih, Agencija za mobilnost; da smo proveli državnu maturu koju smo pripremali popriličan broj godina i svi se naravno angažirali oko toga, nije bilo dovoljno da se angažiramo mi samo u ministarstvu nego zapravo brojni stručnjaci iz naših škola s naših visokih učilišta. Trenutno, par godina radimo na IPA projektima, imali ste prilike pročitati u novinama da kada je riječ o IPA projektima koji su locirani u Upravu za srednje obrazovanje dakle da je naše povlačenje sredstava ovih europskih sredstava 99% 99% dajte pokažite jedan segment gdje su bili toliko uspješni. Da ne govorim o novim curicullumima,dakle od prije nekoliko godina CNC operatera, brodograditelja, dentalnog asistenta koji je ušao sada u sustav, medicinske sestre opće njege što smo napravili u skladu sa direktivom i to je zapravo prvo zanimanje koje će moći naći svoje mjesto u Europi i kandidirati tamo za radna mjesta. Elektronički upis na visoko obrazovanje koji su ne samo transparentnim učinili sve nego pojednostavili ovaj kompletan proces, pojeftinili za sve pristupnike, odnosno za njihove roditelje i usuđuje se sada već stvorili povjerenje u takav jedan sustav. A ono što smo sada nastavili zapravo u tom dijelu jer se želimo u ovome dijelu sustavu srednjega obrazovanja posebice prilagoditi novim tehnologijama, dakle uz ovakav upis, uz E-maticu koju imamo idemo sa pilot projektom koji je već započeo, to vam je poznato iz medija zasada u tri škole elektroničkoga dnevnika. Promijenili smo zakon skupa s vama gdje smo oslobodili nekakvih 20-ak milijuna kuna na bazi jedne godine i otvorili mogućnost da osnivači tim sredstvima koja im nećemo uzeti nego će ostati decentralizirana da mogu ići u ovakve projekte kao što sam sada spomenuo E-dnevnik. I naravno sve zaključujemo 2012./2013. godine sa elektroničkim upisima u srednje škole gdje ćemo opet sustav učiniti i transparentnijim i efikasnijim i puno jefitnijim svim roditeljima koji su upisujući svoje dijete u prvi razred srednje škole morali doći jedanput sa dokumentima da se prijave, drugi puta da vide kakvi su na rang listi i treći puta da upišu svoje dijete. Ako je to udaljenost 50-ak km onda možete izračunati koliko to košta. Dakle, u svim dijelovima ja se usuđujem reći da smo učinili puno. I na kraju molim vas samo o financiranju gospođo Bonačić, budimo realni. Ja prihvaćam da odredimo nekakvu pravu mjeru, ali dopustite ovo je jedna vrsta obrazovanja i dobro je da ju podržavamo i ona je za nas skupa i nije nam žao novaca, puno profesora treba platiti, puno opreme treba uzeti, ali ne zaboravite da je obvezno osnovno obrazovanje. To je učenicima u cijelosti plaćeno, a ovaj drugi dio što je njihov interes nije obveza dopustite da mora biti nekakva vrsta participacije jer se mi nigdje nismo Ustavom ili bilo gdje obvezali da ćemo ovakvu vrstu obrazovanja proglasiti obveznim i otvoriti na neki način potpuno besplatnim. Ja se usuđujem reći da ovo što plaćamo iz državnog proračuna i iz proračuna osnivača da je to jako veliki iznos koji pokriva 88 ili 89% svih troškova a taj maleni trošak mora biti nekakva odgovornost i roditelja koji svoje dijete šalje jer želi razviti njegove darovitosti a mi u tome svesrdno pomažemo. Stoga, u toj formulaciji kada je riječ o financiranju nadam se da ćemo se naći negdje u nekakvom kompromisu koji će pošteno odrediti koliko to sve skupa košta. Naravno na kraju hvala vam najljepša svima što ste dali prilog ovoj raspravi, mi ćemo pogledati fonogram, uzet ćemo ga već sutra i nastojat ćemo što prije izraditi konačni prijedlog zakona, a nadam se da ćete nam vi u ovome zaokruživanju normativnog okvira pomoći da ovo još jedno čitanje provedemo do konca zasjedanja zasjedanja ove sjednice Sabora i da možemo reći da smo napravili veliki posao u ovome sustavu obrazovanja. I na koncu ja sam govorio o vertikali, govorio sam o onome što nemamo, dakle nama je u ovome trenutku podsjeća me gospođa Sumrak Sumrak u ovome trenutku mi imamo to pokriveno kada je riječ o glazbenom obrazovanju, o ovim ostalim dijelovima ne ali u svakome slučaju voditi ćemo računa o tomu, takve škole istina bog samo osnovne u ovom trenutku imamo, ali kao privatne, nitko do sada nije iskazao interes ali ćemo u svakom slučaju potaknuti i nastojati da to dobije svoju vertikalu u budućnosti, bilo bi neozbiljno govoriti koliko nam vremena za to treba. Hvala vam Hvala. I jedan ispravak gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Na rubu ispravka, više je dopuna zato što znam, gospodin državni tajnik je rekao da je ponosan na povećanje broja učenika, ali nije samo na povećanje broja učenika ja to znam, nego i na povećanje broja nastavničkog kadra, jer zadnjih nekoliko godina zaposleno je preko 250 novih nastavnika, profesora u umjetničkim školama, čemu u ime glazbenih i plesnih škola zahvaljujem ministarstvu i državnom tajniku i njegovim suradnicima.

Zaključujem raspravu, prekidam sjednicu, nastavak sutra u 9 i 30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini s Konačnim prijedlogom zakona i onda onaj set mirovinskih zakona. Hvala vam